Sljedeću točku pod rednim brojem 23. Konačni prijedlog zakon o ostvarivanju prava na pravnu pomoć ćemo preskočiti tako da se neće morati za sada udruge sekirati oko toga da se moraju dodatno registrirati da mogu pružati pravnu pomoć, jer se o ovoj točci, o Konačnom prijedlogu zakona vode dodatne konzultacije vezano za njegovu doradu

771 Predlagatelj Zakona je Vlada Republike Hrvatske, raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo, Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu, Odbor za Europske integracije. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? DA. Riječ ima gospođa državna tajnica, gospođa Vera Babić. **Babić, Vera** Hvala gospodine potpredsjedniče, uvažene zastupnice i uvaženi zastupnici. Samo u nekoliko rečenica popratit ću ovaj prijedlog zakon. Podsjećam da je Zakonom o mirovinskom osiguranju dana definicija profesionalnih bolesti kao i onih koje su izazvane dužim neposrednim utjecajem procesa rada i uvjeta rada na određenim poslovima, a lista profesionalnih bolesti sada je također uređena postojećim Zakonom o listi profesionalnih bolesti, a ta lista koju sadržava važeći Zakon sada je u skladu sa preporukom broj 194. o listi profesionalnih bolesti Međunarodne organizacije rada i pokriva sve poznate profesionalne bolesti. Međutim, pravna stečevina poznaje neke drugačije pristupe definiranju liste, pa u postupku usklađivanja sa pravnom stečevinom i sa odgovarajućom preporukom o Europskoj listi profesionalnih bolesti Republika Hrvatska u statusu kandidata ispunjava zahtjeve za usklađivanje sa pravnom stečevinom, s time se stvaraju preduvjeti za uspostavu sustava za praćenje profesionalnih bolesti kompatibilnog sa zemljama Europskom unijom, a to da je naravno lakše, i mogućnost za lakšu razmjenu podataka ali ne samo podataka nego i iskustva i prakse vezane za profesionalne bolesti po pojedinim djelatnostima sa zemljama Europske unije. Ono što bih htjela posebno naglasiti da pravnom stečevinom Europske unije kako se utvrđuju samo minimalni zahtjevi koje svaka zemlja članica, odnosno kandidatkinja mora ispuniti, svaka zemlja sa svojom legislativom i praksom ima pravo povećati opseg prava, što je učinjeno i ovom prilikom. Naime, u predloženim izmjenama i dopunama Zakona zadržavaju se sva stečena prava, tj. i u izmijenjenoj listi, koja je i po obliku i strukturi usklađena sa listom Europske unije, i dalje su zadržane bolesti kojih nema u toj Europskoj listi, a koje su u Hrvatskoj do sada bile priznavane profesionalnim bolestima. Evo to je za vrlo kratki uvod, dakle ponavljam riječ je o propisima za usklađivanje sa Europskom listom profesionalnih bolesti, naravno čitavom području profesionalnih bolesti treba pristupiti na način da se izgradi konzistentan sustav imajući u vidu da su gubitak zbog ozljeda na radu i profesionalne bolesti sada već dosegli 4% bruto-domaćeg proizvoda, da ima preko 200 tisuća korisnika invalidskih mirovina, ja bih samo podsjetila da je ovaj Visoki dom već dao dio svojeg doprinosa u izgradnji i dogradnji sustava propisima iz područja zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite ne samo u normativnom smislu nego i tim normama odnosno zakonodavnim okvirom podržao je jačanje institucionalnog okvira u toj sferi, dakle preduvjeti su stvoreni da se izgradi i dogradi bolji konzistentniji sustav, a ovdje je riječ samo o određenoj normativnoj pretpostavci koja se tiče liste profesionalnih bolesti. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ. Kolega Pukleša izvolite u ime Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kada se radi o ovom Zakonu Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu razmotrio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima isplati mirovina na temelju individualizirane kapitalne štednje koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 13. rujna 2007. godine. Odbor je u smislu članka 67. Poslovnika Hrvatskog sabora u navedenom konačnom prijedlogu zakona raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela. Uvodno izlaganje podnijela je predstavnica predlagatelja. Odbor je raspolagao s prijedlogom amandmana Hrvatske gospodarske komore i to na članak 7., članak 9., i članak 22. Konačnog prijedloga zakona. U raspravi koja je uslijedila prihvaćeni su prijedlozi amandmana na članak 7. i 9. Konačnog prijedloga zakona tako da ih je Odbor jednoglasno odlučio podnijeti kao svoje amandmane dok je amandman na članak 22. Konačnog prijedloga zakona u dogovoru s predstavnicima predlagatelja Odbor odlučio prepustiti resornom ministarstvu u smislu sadržaja i nomotehničkog rješenja navedenog amandmana, jer je za navedeni amandman predstavnica predlagatelja napomenula da je potrebna konzultacija sa resornim ministrom. Nakon ovako provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualizirane kapitalne štednje uz sljedeće.

ne smeta da kažemo amandmane koje smo. Amandman 1. u članku 26. neovisno dodaje se riječ "ovlaštenog", a amandman 2 u novom članku 28. stavak 2. podstavak 4. iza riječi "nakon prestanka članstva" dodaje se zarez, te riječi osim kod visine mirovine ovisi o …/Govornik se ne razumije./… Hvala. Hvala lijepa kolega Pukleša. S obzirom da je predsjednik odbora izložio stajalište odbora o točci 27. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama o mirovinskim osiguravajućim društvima, društvima, isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje, a istodobno i izložio amandman, ja očekujem da će predstavnici predlagatelja zakona kada dođe vrijeme rasprave o toj točci dnevnog reda očitovati se i na taj amandman jer se radi o amandmanu odbora. Hvala vam lijepa. Mi nastavljamo s radom na ovoj točci dnevnog reda, dakle Konačnom prijedlogu Zakona izmjenama i dopunama Zakona o listi profesionalnih bolesti. Otvaram raspravu. Prvi na redu je Klub zastupnika SDP-a, poštovana kolegica Jagoda Martić. Izvolite kolegice.

Naime, kao zemlja kandidatkinja za prijem u Europsku uniju Republika Hrvatska je obavezna svoje propise uskladiti sa pravnom stečevinom Tako se i ovim Prijedlogom zakona koji je predmet današnje rasprave želi sada važeći Zakon o listi profesionalnih bolesti uskladiti sa odredbama preporuka Komisije Europske unije od 19. rujna 2003. o europskoj listi profesionalnih bolesti. Na taj način Republika Hrvatska kao zemlja kandidat ispunjava zahtjeve vezane za usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije i time doprinosi bržem otvaranju pregovora za poglavlje 19. socijalna politika i zapošljavanje. Zbog toga će klub SDP-a podržati donošenje ovog Zakona. U procesu usklađivanja zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije svaka zemlja ima mogućnost da u skladu sa vlastitom legislativom i praksom poveća opseg prava i dobro je da je ta mogućnost iskorištena prilikom izrade ovog Prijedloga zakona, pa su tako u ovom predloženom, predloženim izmjenama i dopunama zakona zadržana sva stečena prava i u izmijenjenoj listi zadržane su bolesti kojih nema na listi Europske unije, a koje su do sada u Hrvatskoj bile priznavane profesionalnim bolestima te u svakom slučaju pozitivno. Međutim, željela bih iskoristiti raspravu da u ime kluba SDP-a ukažem na jedan drugi problem. Zakonska regulativa kojom se uređuju pitanja iz područja profesionalnih bolesti i ozljeda na radu prodijeljena je u nekoliko zakona. Pa tako u Zakonu o mirovinskom osiguranju u članku 38. dana je definicija profesionalnih bolesti u stavku 1., a stavak 2. istog članka utvrđuje da će lista profesionalnih bolesti i poslova na kojima se te bolesti javljaju i uvjete pod kojima se smatraju profesionalnim bolestima biti predmet zasebnog zakona. Nadalje, Zakonom o zaštiti na radu utvrđeno je da se zaštita na radu provodi sa svrhom sprječavanja ozljeda na radu profesionalnih i drugih bolesti u svezi s radom, kao i zbog zaštite radnog okoliša. Tu je i Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji propisuje mjere zdravstvene zaštite u vezi s radom i radnim okolišem. Takva rascjepkanost zakonskih odredbi otežava snalaženje ne samo onih koji traže svoja prava, osobe kojima je iz određenih razloga narušeno zdravlje kao posljedica izloženosti određenim nepovoljnim radnim uvjetima ili koji su se ozlijedili na svom radnom mjestu, već često puta otežava i onima koji te zakonske odredbe moraju provoditi u praksi. Osim toga, kao što i sam predlagatelj konstatira niti jedan pozitivni propis ne utvrđuje obavezu zdravstvene ustanove da dostavi podatke o dijagnosticiranim profesionalnim bolestima, niti niti poslodavcu koji je odgovoran za nastanak profesionalne bolesti, a niti Hrvatskom zavodu za medicinu rada, a također nisu predviđene nikakve sankcije ukoliko isto ne učine. Zbog toga je broj prijavljenih slučaja profesionalnih bolesti u Hrvatskoj znatno manji od stvarnog broja, a također i bitno niži od prosjeka zemalja Zbog toga klub SDP-a smatra da je krajnje vrijeme da se pristupi izradi cjelovitog Zakona o profesionalnim bolestima i ozljedama na radu koji bi na jednom mjestu regulirao sva pitanja iz ove oblasti, a lista profesionalnih bolesti bila bi sastavni dio tog zakona. Na taj način bi se jedinstvenom zakonskom regulativom, odnosno jedinstvenim zakonom regulirala sva pitanja vezana uz profesionalne bolesti i ozljede na radu. Mišljenja smo da bi se na taj način stvorili preduvjeti za uspostavu konzistentnog sustava koje je nužno uspostaviti kako bi se u znatnoj mjeri poboljšale evidencija, praćenje, a samim tim i prevencija nastanka profesionalnih bolesti, jer nije bezznačajna brojka od 237 tisuća 376 korisnika invalidskih mirovina, kao što nije zanemariv ni podatak da gubici zbog ozljeda na radu i profesionalnih bolesti iznose 4% bruto domaćeg proizvoda. I da zaključim, klub SDP-a će ovaj Prijedlog Zakona o listi profesionalnih bolesti podržati, jer smatramo da njegovo donošenje bitno kako bi se u pristupnim pregovorima ubrzalo otvaranje poglavlja 19, ali isto tako predlažemo da se što prije pristupi izradi posebnog Zakona o profesionalnim bolestima i ozljedama na radu koji bi sustavno objedinio sva ona pitanja koja se odnose na ovu problematiku. Hvala lijepo. Hvala lijepa kolegice Martić. U ime kluba HDZ-a, poštovani kolega Andrija Hebrang. Izvolite Hvala lijepa štovani gospodine potpredsjedniče, štovani predstavnici ministarstva. Pred nama je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o listi profesionalnih bolest, s Konačnim prijedlogom zakona koji predstavlja jednu u lancu uređenja čitave problematike profesionalnih bolesti i ozljeda na radu. U ovom Zakonu se reguliraju dvije stvari. Jedno je što se donosi nova lista profesionalnih bolesti usklađena sa smjernica i drugo što smatram jednako važnim, ako još ne važnijim to je način uvođenja i vođenja registra profesionalnih bolesti. Problem bolesti na radu spada u tzv. područje specifične zdravstvene zaštite i u Hrvatskoj je regulirano već godinama sa raznoraznim zakonima i različitim podzakonskim aktima i ovo je još jedno takvo usklađenje čitavog sustava koje je dobro vođeno, ali još ima i velikih nedostataka. Po smjernicama Europske unije poslodavac je odgovoran za profesionalne bolesti, za sigurnost na radu i za radni okoliš. Kod nas u Hrvatskoj poslodavac još nije preuzeo u odgovarajućoj mjeri tu obvezu i zbog toga postoje određeni nedostaci. Mi danas imamo prijavljivanje, obavezno prijavljivanje profesionalnih bolesti koje smo uveli 1990. godine. Nakon toga smo uveli i Hrvatski zavod za medicinu rada koji nije u potpunosti izvršio sve ono što se od njega očekivalo. On je trebao voditi jednu stručnu, organizacijsku i predlagačko-zakonodavsku funkciju. Međutim, nije ju do kraja ispunio. Ali on je tu i on odgovara većem dijelu svojih zakonskih obveza. Imamo i Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu koje je donijela Vlada ove godine i na temelju kojeg je ustanovljen i Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja na radu. Dakle, imamo čitav niz institucija koje funkcioniraju. Međutim, kad gledamo evidenciju profesionalnih bolesti, onda vidimo čitav niz nedostataka. Najprije su to nedostaci u području evidencije ozljeda na radu. Mi po ozljedama na radu imamo sve bolje i bolje pokazatelje. Međutim kao što je rekla gospođa državna tajnica, imamo preko 200 tisuća invalida od kojih najvećim djelom su invaliditet stekli na svom radu. Istina je da velik broj tih invalida će vas preteći trčeći na Sljeme kraće od 60 minuta, ali oni su invalidi već više godina i više desetljeća. Dakle, nedostaje pravilna procjena posljedica ozljeda na radu i uopće bolesti koje su na radu stečene. Imamo stopu ozljeda na radu koja stagnira godina. Izrazito se poboljšava od '85. godine na ovamo, pa smo došli sa četiri tisuće ozljeđenika na 100 tisuća zaposlenika na tisuću 500. Da li je to posljedica bolje brige na radnom mjestu o sigurnosti uposlenika? Sigurno ne. To je posljedica zakonodavnih restrikcija u ostvarenju različitih prava. Što se tiče profesionalnih bolesti evidencije također pokazuju još jednu veliku nepravilnost. Kolegica je o njima govorila. Recimo 1990. godine imamo deset profesionalnih bolesti na 100 tisuća zaposlenih. A pet godina kasnije 25. Dakle, dva i pol puta više. Nije to posljedica slabije brige u tom razdoblju nego posljedica slabije discipline ili bolje discipline u prijavljivanju tih bolesti. I upravo je nevjerojatno da ako te bolesti sudjeluju sa četiri posto u bruto nacionalnom dohotku što jest istina, da smo imali prije dvije godine, imam zadnji podatak samo 103 registrirane profesionalne bolesti u 365 dana što je apsolutno ispod razine koja se očekuje. Dakle, ima još tu puno toga što treba urediti. I zato mislim da je ova izmjena zakona dobro došla. Ona radi dvije stvari. zavodi red i europske standarde u listi profesionalnih bolesti koja je dosada bila podijeljena na dva dijela. Jedan popis profesionalnih bolesti, a drugi popis poslova na kojima se profesionalne bolesti pojavljuju. To je definitivno bio jedan popis ovako vrlo epski i deskriptivan, a današnji popis koji je ovdje pred nama je vrlo egzaktan, vrlo jednostavan i on je sveo popise profesionalnih bolesti u odnosu na njihove uzročnike na četiri grupe. Prva grupa su kemijske tvari poredane po logici primjene kemikalija u radnom okolišu. Drugo su bolesti uzrokovane fizikalnim štetnim faktorima. Treće biološkim učincima. I dobro je da je zakonodavac dodao i četvrtu skupinu. To su one bolesti koje nisu obuhvaćene u prve tri a koje predstavljaju i u nekim dijelovima i u Hrvatskoj određenu specifičnost. I napokon u stavku 3. istoga članka 2. se uvodi obveza ministrima nadležnim za zdravstvo i rad na način da ministar nadležan za zdravstvo uz suglasnost ministra nadležnog za rad propisuje način vođenja Registra profesionalnih bolesti. To je posebno važno i to je najkvalitetniji iskorak ovog prijedloga, jer ako se ustanovi jedan registar koji će pratiti bolesnika, ali i poslodavca dakle, omogućiti će nadzor i nad obvezom poslodavca da poboljšava radni okoliš, onda ćemo imati zaista koristi od ove izmjene zakona. Zbog toga u ime kluba podržavamo ove izmjene. Hvala. Hvala vama kolega Hebrang. Na redu je poštovani kolega Bačić. Izvolite kolega! **Bačić, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, predstavnici Vlade. Ja također podržavam ovaj prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona o listi profesionalnih bolesti, jer ide u onom smjeru da se u tom području uvede više reda. Dakle, nije samo usklađivanje sa stečevinama Europske unije odnosno usklađivanje sa listom koja je važeća Europi, nego zbog toga da se u ovaj problem ozljeda na radu i profesionalnih bolesti na neki način uvede još veća disciplina jer i dosad u raspravi je evidentirano da je veliki nesrazmjer između broja prijavljenih slučajeva profesionalnih bolesti koje se kreću od svega nekoliko tisuća. A kad gledamo broj invalida rada onda je to i 200 puta više. Dakle, preko 200, 300 tisuća imamo invalida rada. Dakle, očito da svi dosadašnji zakoni nisu na pravi način regulirali obvezu prijave, a isto tako nisu bile ni nekakve jače sankcije koje bi one koji su to dužni, tu mislim prvenstveno kao predstavnik zdravstvenih ustanova da ne prijavljuju profesionalne bolesti. Prema tome, mi smo od '90.-tih godina stvaranjem države se s tim problemom suočili i naš zakon '93. godine o zdravstvenoj zaštiti je upravo oformio u smislu da se taj problem posebno regulira i Hrvatski zavod za medicinu rada, jel' koji je izdao Registar profesionalnih bolesti. Međutim, i sam profesor Hebrang je rekao da on uz sve dobre volje nije radio sve ono što se očekivalo da radi. Dakle, uglavnom se bavio ovim preventivnim sistematskim pregledima, a ne i ovim drugim svojim djelatnostima koje bi bile vezane na poboljšanju regulative zakonske da se ovo ne događa, taj mali broj prijava. Prema tome, ja smatram isto da je ovo jedan dobar prijedlog jer se konačno uvodi red u listu profesionalnih bolesti. Dakle, one su sistematizirane u četiri grupe. A smatram isto tako da bi bilo dobro da se nakon sad ovih nekoliko parcijalnih zakona koji reguliraju isti problem, da se razmišlja o tom da se stvarno što je rekla kolegica Martić napravi jedan jedinstveni zakon koji bi sve ovo okupio i bilo bi sve puno lakše u njem se snaći. U svakom slučaju podržavam ovaj prijedlog. Hvala. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala lijepa kolega Bačić. Poštovana kolegica Ruža Lelić ima riječ. Izvolite! potpredsjedniče, državna tajnice, kolegice i kolege. Pa evo svakako ovaj Zakon o dopuni Zakona o listi profesionalnih bolesti ustvari nam donosi usklađivanje sa europskom isto profesionalnih bolesti kako bi se podaci mogli, naši podaci lakše pratiti i uspoređivati sa drugim zemljama se ne razumije./… koji uzrokuju profesionalne bolesti kako bi znači mogli se uspoređivati da li je to kod nas učestalost veća ili nije. Ako samu listu pogledamo vidimo onda da je zaista preglednija i jednostavnija za praćenje. No, dozvolite mi da i ja kažem nekoliko riječi i šire nego što je samo ovaj zakon koji ovdje sada raspravljamo. I prema hrvatskim ali i europskim zakonima poslodavac je odgovoran za sigurnost radnog mjesta i kao što je i kolega Hebrang rekao mnogi poslodavci istina to i jesu, ali još uvijek je kod nas to i nedovoljno zastupljeno. Posebno su odgovorni sigurno na onim radnim mjesecima gdje su povećani rizici, rizici od ozljeda na radu i od profesionalnih bolesti. Tendencija iz Zakona o zaštiti na radu ide upravo na tome da smanji znači i ozljede na radu i profesionalne bolesti ali i sve češće izražen problem ozljeda i bolesti vezanih uz rad. Kada govorimo o profesionalnim bolestima onda vidimo da se one kod nas znači obavezno registriraju od 1990. godine. I evo, ako samo pogledamo podatak da do 2005. godine da je svega registrirano 2 tisuće bolesti i što je u pojedinim godinama to je svega bilo 81 a najviše 2003. 122. Znači, sigurno da imamo više profesionalnih bolesti ali one nisu prepoznate i nisu prijavljene i nisu dijagnosticirane. Jedan od razloga sigurno zbog čega je to tako bilo je je i jednim djelom možemo reći i do liječnika. Jednim djelom je to bilo i do poslodavca ali jednim djelom svakako i najvećim djelom bih rekla i zbog nemogućnosti dijagnosticiranja. Mi smo do sada imali imali situaciju dok nismo usvojili novi Zakon o zaštiti zdravlja na radu da u tijeku dijagnostike ustvari radnik je sam morao platiti svoju dijagnostiku ali često je to bila skupa dijagnostika i nisu bili u mogućnosti da to rade. A i kasnije kada su to i ustanovila se profesionalna bolest onda su često imali problema zbog toga kako plasirati svoju preostalu radnu sposobnost. Svakako da je novi Zakon o zaštiti zdravlja na radu, svakako da će u mnogim stvarima popraviti situaciju, pa kad je u pitanju profesionalna bolest tamo je jasno navedeno i postupak prijavljivanja i postupak priznavanja. Vidimo da su profesionalne bolesti i nesreće na radu, da svakako su bitne i za ekonomski napredak i razvoj zemlje. I evo kao što imamo ovdje podatak da imamo invalidnih osoba 429 tisuća 421, od toga su invalidi rada 109 Moramo reći da je mnogo od ovih slučajeva nastalo i zbog promjene u našem mirovinskom osiguranju kada smo imali situaciju ukoliko netko nije sposoban samo za svoje radno mjesto odmah je proglašavan invalidom i zbog toga sada i ovaj postupak i ovaj podatak tim brojkama dosta visok što svakako ovom izmjenom zakona to se znatno usporilo. Kada se ovdje spominjalo često i Hrvatski zavod za medicinu rada ja bih zaista htjela ovdje reći da one sve obveze koje nije uspio riješiti a puno je toga napravio i puno je toga pridonio i u razvoju specifične zdravstvene zaštite ali doista taj zavod treba ojačati kako sa opremom tako i sa kadrom jer tamo par ljudi vodi, ustvari nosi cijelu tu svoju djelatnost i oni to jednostavno nisu u mogućnosti raditi onako bi znali i mogli i kako bi htjeli, tako da je to zaista jedan od prioriteta da se naš Hrvatski zavod za medicinu rada koji treba biti naša stožerna ustanova koja će nama pomagati svima na terenu u koordinaciji, planiranju, praćenju, da još može uspješnije raditi na tom području. Kažem, i sada su napravili mnogo. Sigurno da je i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu tome svemu će pridonijeti, mnoge akte čujem od kolegica da su i kolege da su već napravili, znači evo u tome dalje trebamo nastaviti i onda će sigurno odgovornost poslodavaca dolaziti još više do izražaja jer recimo ja sam dugo godina radila u samoj ordinaciji, znam da neke strukture recimo kad je u pitanju šumarstvo, oni redovito dolaze kad su u pitanju neke druge djelatnosti ali ima mnogo djelatnosti pogotovo kod malih i srednjih poduzetnika koji još uvijek ne shvaćaju važnost ulaganja u zdravlje svojih zaposlenika a što je vrlo bitno. I recimo sada bih rekla isto tako da poljoprivreda, mi smo prije imali poljoprivrednici gdje smo imali kombinate gdje su radnici redovito dolazili na sistematske preglede. Sada više u tom sektoru uopće se zaposlenici ili oni koji to rade pa bilo da rade obiteljska gospodarstva ne prate se a mislim da tu itekako ima štetnosti na radu i onih koji mogu izazvati profesionalne bolesti. ovo je sada zakon koji danas donosimo. To je jedno usklađivanje sa Europskom unijom, sigurno da će pridodati, pripomoći da se bolje pratimo, da se sve to evidentira, da se uspoređujemo sa svijetom, da je to i preglednije na kraju krajeva i bolje uređeno ali potrebno je ove druge sve mehanizme i dalje razvijati. Puno se na tom području napravilo ali treba nastaviti u tom smjeru. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Završna riječ predstavnika predlagatelja? Ne. Zaključujem raspravu. O ovom tekstu zakona ćemo glasati kad se za to steknu uvjeti.